sazivu.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 166 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda - Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, u načelu.Molim celiniMolim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje:

vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres,

171.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcije na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.Treća radu.Treća tačka dnevnog reda – Lista kandidata za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.Pošto podsećam vas da je Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku predložio jednog kandidata za izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.Takođe vas podsećam da, prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije na period od pet godina izabere kandidat Čedomir Radojčić.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Čedomira Radojčića za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.Čestitam izabranom kandidatu i želim mu puno uspeha u radu.Četvrta tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije 25. novembra 2021. godine.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda – Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2022. godinu, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2022. godine, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

vas da je članom 5. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine.Prema članu 196. stav 4. Ustava zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 174. Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Deseta tačaka dnevnog reda.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 176, za - 174, protiv – jedan, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam

vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

ukupno – 174, za – 172, protiv – jedan, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam

tačka dnevnog reda.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS), u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije -Međunarodni ugovori“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 175, za – 173, protiv – jedan, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS), u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 176, za - 174, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog tačka dnevnog reda.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 176, za - 175, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona, u vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije -Međunarodni ugovori“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 176, za - 174, protiv – jedan, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 176, za - 174, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Šesnaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Hvala.